Sada kao što sam najavio prelazimo na prvu točku današnjeg dnevnog reda, to je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, to je hitni postupak, P.Z.E. broj 340 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se sa člankom 161. Poslovnika.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 Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo i zastupnica Ljubica Lukačić. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospođa Tamara Obradović Mazal, državna tajnica u Ministarstvu rada i poduzetništva. Izvolite. Vlada Saboru upućuje Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu kojeg mijenjamo u kontekstu poglavlja – Socijalna politika i zapošljavanje. Naime, nakon preliminarne ocjene Europske komisije o usklađenosti ovog zakona sa relevantnom pravnom stečevinom u naknadnoj ocjeni usklađenosti ove godine utvrđeno je da treba dodatno pojasniti, odnosno Europska komisija istaknula je dodatne zahtjeve u odnosu na kriterije za postizanje potpune usklađenosti ovog zakona, ali u kontekstu ispunjenja mjerila za navedeno pregovaračko poglavlje 19. - Socijalna politika i zapošljavanje. Prema dodatnim pojašnjenjima i zahtjevima predstavnika Europske komisije, ono što smo morali dodatno napraviti jest redefinirati, odnosno dodatno pojasniti neke od već ranije ugrađenih pravnih instituta, pa smo u tom smislu intervenirali u postojeći važeći zakona na području dosadašnjeg pravnog uređenja, a vezano za postupke obavješćivanja, savjetovanja i suodlučivanja radnika kada je zaštita na radu u pitanju i time postigli potpunu razinu usklađenosti sa Direktivom vijeća 391 iz '89. godine koja se odnosi na uvođenje poticajnih mjera za unapređivanje zaštite zdravlja i sigurnosti rada. Promjene koje smo obuhvatili predmetnim izmjenama i dopunama zakona prvo se odnose na obveze provođenja preventivnih mjera zaštite zdravlja na radu i to na svim razinama rukovođenja kao i u svim radnim procesima uz istodobno navođenje obveze poslodavca da prilikom povjeravanja zadaća zaposleniku mora voditi računa o njegovim sposobnostima koje bi naravno mogle utjecati na zaposlenikovu zaposlenikovu sigurnost i zdravlje. Također smo dodatno naglasili sam cilj preventivnih mjera koje su usmjerene na smanjivanje odnosno sprječavanje štetnih utjecaja po život i zdravlje zaposlenika i u tom smislu potrebno je utvrditi i pravo apsolutno svih radnika a ne samo onih koji rade na poslovima sa posebnim uvjetima rada, znači sa posebno teškim uvjetima rada. To pravo je definirano odnosno predlaže se da u određenim vremenskim razdobljima zaposlenici imaju pravo tražiti zdravstveni pregled radi ocjene mogućih utjecaja uvjeta rada na njihovo zdravlje. Sukladno tome zaposlenici koji i nisu u ovom trenutku obuhvaćeni obvezom redovitih zdravstvenih pregleda po posebnim propisima zaposlenicima će biti omogućeno da u razdoblju od tri godine ne na trošak poslodavca u nadležnoj zdravstvenoj službi medicine rada izvrše zdravstveni pregled, naravno s obzirom na ocjene i s obzirom na uvjete rada i poslovanja u kojima obavljaju svoje redovne poslovne aktivnosti. Također, ono što predlažemo je da svaki poslodavac osigura rad na siguran način bez obzira na broj radnika koji trenutno postoji u tvrtki odnosno kod poslodavca te smo uveli novu odredbu kojom propisujemo obvezu svakog poslodavca da mora imati jednog radnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite na radu. Također i uz utvrđenje uvjeta koje taj radnik mora ispunjavati. U tom smislu redefinirali smo mogućnost poslodavca da poslove zaštite na radu može ugovarati sa fizičkim ili pravnom ili pravnom osobom koja je ovlaštena za te poslove u onim slučajevima kada iste ne može osigurati u vlastitoj tvrtki odnosno zbog neimanja zaposlenika s potrebnim znanjima i sposobnostima za njihovo obavljanje. Naime, stipulacijom sadašnjeg članka 19., važećeg članka 19. ta odredba se često tumačila na način da je poslodavac uvijek mogao te poslove povjeriti osobi ovlaštenoj za obavljanje poslova zaštite na radu. Također pojašnjavamo i sam proces obavješćivanja radnika o svim pitanjima na području zaštite na radu koje je naravno usmjereno za podizanje razine kvalitete kvalitete stanja zaštite na radu i u tom segmentu poslodavac mora i to je ono što predlažemo ovim zakonom kontinuirano obavješćivati zaposlenike o svim pitanjima koja bi mogla utjecati na razinu zaštite zdravlja na radu odnosno zaposlenikove sigurnosti, i u tom smislu su detaljno utvrđene obveze odnosno hodogram poslodavca na području obavješćivanja radnika o razini zaštite na radu i svim okolnostima koje mogu utjecati na sadašnju sadašnju situaciju sigurnosti i zdravlja zaposlenika. Također redefinirali smo i sam institut procjene opasnosti za život i zdravlje radnika na radu i to naravno u cilju prevencije ozljeda i bolesti što treba biti trajan proces i obvezuje svakog poslodavca. U tom smislu predlažemo da poslodavac trajno kontinuirano prati promjene, same promjene procesa rada u vlastitoj tvrtki odnosno na radnom mjestu i procjenjuje kontinuirano sve moguće opasnosti koje te promjene potencijalno mogu izazvati. nešto preciznije uređene obveze i prava na području odgovornosti za štetu koju bi radnik mogao pretrpjeti zbog ozljede ili bolesti u svezi s radom i to na način da poslodavac odgovara po načelu objektivne odgovornosti a ona se može otkloniti ili umanjiti ukoliko se utvrdi da se radi o događajima koji su nastali zbog izvanrednih i nepredvidivih okolnosti odnosno više sile na koju nisu mogli utjecati niti poslodavac niti radnik. Također smo dodatno uredili područje poduzimanja potrebnih posebnih mjera za zaštitu od požara, spašavanje i pružanje medicinske pomoći na način da obvezujemo poslodavca da definira, odredi u redovima zaposlenika onog zaposlenika koji će biti zadužen za provođenje posebnih mjera i osiguranje pozivanja i postupanja javnih službi koje su nadležne za zaštitu od požara, spašavanje i pružanje medicinske pomoći. Ono što je važno i ono što smo stipulirali u obliku predložene norme jest također i okolnost da radnik koji u slučaju ozbiljne i neposredne opasnosti ad hoc napusti svoje radno mjesto. Ne smije zbog toga trpjeti štetne posljedice, dakle u odnosu na poslodavca ne smije zbog toga trpjeti neželjenu posljedicu, primjerice izvanredan otkaz ili jedan od oblika disciplinskih mjera odnosno ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj ako u ocjeni procijenjene neposredne opasnosti za život i zdravlje napusti svoje napusti svoje radno mjesto. Na kraju, sukladno zaključku i ovog doma o potrebi uređenja priznanja i nagrada propisali smo mogućnost dodjele odnosno priznanja u cilju promicanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu koji će detaljnije podzakonskim provedbenim propisom urediti ministar nadležan za rad. Na kraju, zahvaljujem svim odborima na provedenoj raspravi kao i zastupnici Lukačić na osvrtu na izričaj u samom zakonu i na podnesenim amandmanima koji će doprinijeti boljem pravnom izričaju i kvaliteti ovog zakonskog prijedloga. Zahvaljujem.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 Poštovani predsjedniče, predstavnici predlagatelja, kolege zastupnici. Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora je na 24. sjednici održanoj 4. lipnja raspravljao o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu. U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja upoznala je odbor sa osnovnim značajkama ovog zakona oko unapređenja zaštite zdravlja i sigurnosti radnika uz jačanje odgovornosti poslodavca u osiguranju uvjeta za rad na siguran način te uz naglašen cilj preventivnih aktivnosti i mjera koje će smanjiti ili spriječiti štetne utjecaje na zdravlje radnika, znači glavne su odrednice ovih izmjena i dopuna zakona. Članovi odbora podržali su donošenje ovog zakona kojim se poboljšava i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu radnika. Također, u raspravi je istaknuto da će uvođenje tzv. ciljanih liječničkih pregleda u određenim vremenskim razdobljima na koji imaju pravo po ovom prijedlogu zakona sada svi radnici a ne samo oni koji rade sa posebnim uvjetima rada, pridonijeti poboljšanju općeg zdravstvenog stanja te u konačnici i smanjenju troškova bolovanja. Nakon rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu. Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani predsjedniče, predstavnici predlagatelja, kolege zastupnici. Pa u okviru predpristupnih aktivnosti Republike Hrvatske Za ulazak u članstvo Europske unije predložene su Izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu kako bi isti bio potpuno usklađen sa Direktivom vijeća europske ekonomske zajednice, odnosno sa pravnom stečevinom Ovim zakonskim prijedlogom ostvaruju se pretpostavke za ispunjenje mjerila za privremeno zatvaranje poglavlja 19. "Socijalna politika i zapošljavanje", a ujedno i osiguranje stvaranja učinkovitijeg sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Preciznije su određene obveze i odgovornost poslodavca na području zaštite na radu te uvjeti koje moraju ispunjavati osobe zadužene za zaštitu na radu. Također je dodatno naglašena svrha ovoga zakona, odnosno prevencija zaštite zdravlja na radu. U tom smislu je uređeno pravo svih radnika, ne samo onih koji rade na poslovima sa posebnim uvjetima rada da u određenim vremenskim razdobljima imaju pravo zatražiti zdravstveni pregled radi ocjene možebitnog utjecaja, uvjeta rada na njihovo zdravlje. Sukladno tome je radnicima koji nisu obuhvaćeni obvezom redovitih zdravstvenih pregleda po posebnom propisu utvrđeno pravo da u vremenskom razdoblju od svake tri godine mogu zatražiti takav preventivni zdravstveni pregled. Nadalje, dodatno je uređen način na koji su poslodavci dužni organizirati i provoditi zaštitu na radu. U tom smislu je sada propisana obveza da svaki poslodavac mora imati osobu zaduženu za provedbu aktivnosti zaštite na radu, te je s druge strane propisano i pravo radnika da kod svakog poslodavca bez obzira na njegovu veličinu, znači broj zaposlenih mogu imati povjerenika za zaštitu na radu. Uvažavajući potrebu da u zaštiti sigurnosti i zdravlja radnika moraju voditi računa svi poslodavci, bez obzira da li imaju ili nemaju poslove sa posebnim uvjetima rada, uređuje se i dužnost poslodavca da kontinuirano procjenjuje opasnost i štetnost uvjeta rada na zdravlje i sigurnosti radnika. Isti su dužni izraditi i posjedovati procjenu opasnosti i istu pratiti, te po potrebi, odnosno izmijeni nekih uvjeta i mijenjati bez obzira na svoju brojnost zbog čega će sada tu procjenu moći i sami izrađivati. Dodatno su precizirane dužnosti poslodavca ali i radnika koji imaju na području izvanrednih okolnosti, odnosno u slučajevima neposrednih opasnosti na području pružanja prve pomoći, te gašenje požara i spašavanja. Također je dodatno uređeno područje odgovornosti poslodavca za možebitno nastalu štetu radniku koja je sada u cijelosti horizontalno usklađena sa načelima obveznog prava. U cilju promicanja i jačanja samostalnog bipartitnog socijalnog dijaloga na području zaštite sigurnosti i zdravlja radnika dodatno je uređeno i usklađeno sa radnim zakonodavstvom područje obavješćivanja, savjetovanja i razmjernog suodlučivanja na području zaštite na radu te su u tom pravcu proširene i ovlasti povjerenika radnika. Osim usklađivanja zakonom je bilo potrebno urediti i mogućnost dodjele posebnih nagrada i priznanja za zasluge u razvoju i provedbi sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na radu a kaznene odredbe zakona u cijelosti su usklađene sa predloženim izmjenama i dopunama zakona. Sve u svemu ove dopune idu u prilog zaštiti zdravlja radnika i sigurnosti radnog mjesta, još uvijek su nedovoljno pozitivni rezultati na području rada na zaštiti zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu a za posljedicu imamo blizu 250 tisuća invalida rada danas u Hrvatskoj što je cca. negdje oko 50% od ukupnog broja osoba sa invaliditetom. Neprihvatljivo je da na razini godišnjeg prosjeka stradava danas još uvijek negdje oko 25 tisuća radnika uz svu kvalitetu zaštitnih sredstava koje danas postoje. Značajni problem je obolijevanje od profesionalnih bolesti koje su izazvane štetnošću radnog mjesta, rada u zamornom položaju tako da imamo podatak 51% zaposlenih danas radi u zamornom položaju, 83% radnika izloženo je problemima psihofizičkih napora ili stresogenih radnih mjesta, 20 do 40% radnika boluje od sindroma bolnih leđa i vrata. Problem profesionalne bolesti su i kardiovaskularne bolesti, često izazvane stresom zanimanja a oko 7% zaposlenika boluje od bolesti vezanih uz oštećenje sluha na radom mjestu. Neću više pobrajati jer ima i još da ne ispadne da smo najbolesnija nacija u Europi. Doista je važno veću pozornost obratiti onim poslodavcima kod kojih radnici najviše stradavaju. Takvi poslodavci najviše se nalaze u prerađivačkoj djelatnosti, graditeljstvu, poljoprivredi, šumarstvu i tako dalje. Ovim dopunama zakona traži se veća odgovornost poslodavaca prema zaštiti zdravlja radnika i većoj sigurnosti njihovih radnih mjesta. Kazne moraju biti zastrašujuće za one koji namjerno krše Zakon o zaštiti radnika na radu i sigurnost radnog mjesta, jer nitko nema pravo iz bilo kojeg razloga ugrožavati ničije zdravlje. Važno je naglasiti za sigurnost radnog mjesta i ulogu inspekcije zaštite na radu koja mora biti izuzetno agresivna u nadzoru poslodavaca kod kojih je zdravlje radnika ugroženo. Nije dovoljno samo utvrditi činjenicu da zbog neprimjene zaštitnih sredstava danas 60% radnika je ozlijeđeno na radom mjestu. Tako je prošle godine teže ozlijeđeno 1493 radnika a pretprošle znači 2007. godine 1300 radnika. Postavlja se pitanje zašto pojedini radnici ne koriste zaštitna sredstva. Gdje su njihovi nadređeni koji to ne vide ili gdje su povjerenici zaštite na radu u to vrijeme kada radnik radi bez zaštitnih sredstava. Jesu li ta zaštitna sredstva adekvatna, jesu li dobre kvalitete ili se na njima štedi a posebno u vrijeme ove recesijske krize. Izuzetno je važno da se ovim dopunama Zakona o zaštiti na radu propisuje pravo svakog radnika da jednom u tri godine može zatražiti zdravstvene, preventivne kontrolne preglede a u cilju zaštite zdravlja. Do sada su to pravo imali radnici koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada. Ovakvi zdravstveni preventivni pregledi radnika su značajni jer se putem njih mogu otkriti mnoge bolesti pa i profesionalne u ranijoj fazi, što je za svakog takvog pojedinca od neprocjenjive vrijednosti. Nažalost, u Hrvatskoj umjesto da se smanjuje broj profesionalno oboljelih radnika on nažalost iz godine u godinu raste. Npr. 2007. godine prijavljeno je 107 profesionalnih bolesti, dok 2008. godine prijavljeno je 189 što je porast za 76%. Uz ovo poboljšanje Zakona o zaštiti na radu, posebno što se tiče prava na zdravstveni pregled radnika jednom u tri godine, a da se dodatno ne stvara trošak poslodavcu već se financira iz sredstava doprinosa za zaštitu zdravlja na radu, apeliram isto tako i na sindikate a i poslodavce da kroz kolektivne ugovore omoguće bar još jedan zdravstveni preventivni pregled radnika. Svako investiranje u zdravlje radnika se višestruko isplati kroz zdraviju i efikasniju radnu sredinu. Tada Hrvatska neće više biti europski rekorder u visini prosjeka bolovanja po zaposlenom. Kao što znate, u Europi prosjek bolovanja po zaposlenom iznosi 4 i pol dana, a u Hrvatskoj je to 9 dana. Znači, kada bi se samo smanjila bolovanja uzrokovana na radnom mjestu, znači radnim mjestom to bi bio veliki doprinos zdravlju radnika, ali i doprinos gospodarstvu Hrvatske. Danas u prosjeku 30% radnika odlazi na bolovanje zbog bolesti uzrokovanih na radnom mjestu. Dopune Zakona o zaštiti na radu osiguravaju i veća ovlaštenja povjerenicima radnika za zaštitu na radu, kao i obvezu poslodavaca da bez obzira na broj zaposlenih radnika moraju imati povjerenika zaštite na radu. Očekujemo da će se većim ovlastima povjerenika zaštite na radu, agresivnijim nadzorima državne inspekcije zaštite na radu, kao i preventivnim zdravstvenim pregledima bitno utjecati na sprečavanje ozljeđivanja na radu i profesionalnog obolijevanja, tj. na poboljšanje općeg zdravstvenog stanja radnika. Tada je u stvari to najveća vrijednost izmjena i dopuna ovog Zakona o zaštiti na radu. Sredstva za provedbu ovog cjelokupnog sustava zaštite zdravlja na radu osigurana su kroz Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, zaštite zdravlja na radu i zbog toga klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Biljana Borzan. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege. Evo nije prošlo ni godinu dana otkad smo ovdje raspravljali o ovom zakonu, a evo danas je opet ta tema na dnevnom redu. Naime, i onda smo znali da uniji i onda smo prilagođavali zakone Europskoj uniji. Čak je i ministrica odnosno potpredsjednica Vlade, gospođa Jadranka Kosor, prije dva mjeseca izjavila kako imamo Zakon o zaštiti na radu koji je u potpunosti prilagođen Europskoj uniji, a evo danas imamo izmjene i to ni ni manje ni više nego u čak 36 članaka. No što je tu je, zakon je pred nama. Ja ne mogu sebi pomoći da se ne pitam što mi danas ovdje radimo i hoćemo li opet možda za šest mjeseci ponovo o ovome raspravljati. Ali evo, zakon je odnosno izmjene su predložene ja mogu reći da je klub SDP-a i prošli puta podržao Zakon o zaštiti na radu jer naprosto svaki pomak, svaki korak u poboljšanju sigurnosti zaštite na radu je dobrodošao. No, papir trpi sve i na papiru sve lijepo piše, a stvarnost pokazuje i dokazuje nešto drugo. I evo i u prethodnoj raspravi gospodina Kunsta čuli smo dosta loših pokazatelja. Podaci o zaštiti na radu dakle pokazuju da svi napori stručnjaka zaštite na radu, sindikata, poslodavaca, radnika naprosto nisu dovoljni. Brojke zasigurno govore zorno i bolje od riječi kada kažemo da 25 tisuća ljudi svake godine strada na radnom mjestu. 1500 do 2000 radnika svake godine ostaje trajno nesposobna za posao, a ono što je najgore svake godine od 25 do 50 radnika izgubi život na radnom mjestu. Ove godine u prvih četiri mjeseca je već 9 ljudi smrtno stradalo na radnom mjestu. Usporedni podaci za zadnje tri godine su također vrlo loši, pokazuju jedan loš trend. 2006. teških ozljeda na radu 1071, 2007. 1300, a 2008. 1493. Dakle, očito je da se stvari na kreću u dobrom smjeru i potrebno je učiniti određene korake kako bi se ovaj negativan trend zaustavio. Jedini naoko svijetli statistički podatak je relativno malen broj profesionalnih bolesti u usporedbi sa zemljama no nažalost taj podatak nije takav zbog zaista malog broja profesionalnih bolesti nego naprosto zbog brojnih problema u procesu priznavanja što je to profesionalna bolest. Ono što smatram velikim problemom je ustvari nedostatak osviještenosti o važnosti sigurnosti na radu. Ta sigurnost na radu, zaštita na radu nekako ja bih rekla kao da svima ide pomalo na živce. Radnici često nisu svjesni opasnosti, skloni su ponekad izbjegavati zaštitna sredstva i odjeću, no oni su svakako manji dio problema. Daleko veći problem je što se tiče poslodavaca. Od 360 tisuća poslodavaca koliko ih ima u Republici Hrvatskoj, 32 tisuće ih je provodilo mjere prevencije na radnom mjestu, dakle manje od 10%. Ne mislim da razlog u tome leži što su poslodavci nekakvi monstrumi koje nije briga hoće li mu radnik poginuti na radnom mjestu nego naprosto su izračunali da im je ulaganje u zaštitu na radu skupo, nisu svjesni što se sve može dogoditi i okušavaju normalno sreću da ih inspektori, da da će ih zaobići naprosto. Procjena opasnosti je nešto što je polazna točka za razumijevanje i prevencija ozljeda na radu, a u 20% poduzeća u kojima sindikat djeluje uopće nema izvršenu procjenu opasnosti, a tamo gdje sindikata nema to je bog zna što se tu događa. Možemo biti presretni u svakom slučaju što zakon prilagođavamo sa europskim, jer da ovisimo o idejama naše Vlade, loše bi nam se pisalo. Podsjetit ću vas da je prošla Vlada, koja je također bila Sanaderova vlada, je u programu HITRORez se sjetila jedne briljantne ideje da se naprosto ukine procjena opasnosti. To pokazuje nedostatak interesa da se stvore bolji uvjeti na radnom mjestu i sada ispada da nije usklađivanja sa Europskom unijom da mi danas o ovom zakonu ne bi ni raspravljali. Takvi prijedlozi kao što je ukidanje obveze procjene opasnosti su idealna podloga za događanje, odnosno ponavljanje slučajeva poput “Salonita“ gdje je zbog štetnog utjecaja na radnom mjestu azbesta stradalo, razboljelo se više stotina radnika i to teško razboljelo. Mi smo ovdje u Saboru o tome raspravljali koji su to bili brojni propusti koji su do toga doveli. Ono što mogu reći da je Nacionalni program zaštite zdravlja i sigurnosti na radu definirao osnovne probleme s kojima se ja mogu složiti, a to je nedostatak specijalista medicine rada. S tim se apsolutno slažem. da su poslodavci, da poslodavci zaštitu na radu smatraju bespotrebnim troškom s čim se također slažem. Jedino što mislim da nedostaje u ovom programu je da se ne spominje nedostatak inspektora zaštite na radu. Njih je definitivno premalo i to bi se moralo promijeniti. Program ima i teoretski dobro definirane ciljeve i aktivnosti koje smatra nužnima za unapređenje zaštite na radu. Kažem teoretski jer evo recimo kaže ovako da se predlaže da unatoč otežanim gospodarskim i financijskim uvjetima poslovanja u ovoj godini poslodavci zadrže ili povećaju izdvajanje sredstva za unapređenje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Mislim da je svima nama teško zamisliti da će poslodavci koji se boje da će ulaganjem, odnosno gubitkom, ako ga smatraju gubitkom financijskih sredstava na zaštitu na radu izazvati da im je firma manje konkurentna ili da će sebi smanjiti prihode. Dakle, to je u praksi poprilično teško zamisliti da bi se tako nešto moglo dogoditi. Zasigurno ima onih poslodavaca koji su svjesni da je zdrav radnik u stvari zadovoljan radnik i produktivan radnik i da se njima to apsolutno isplati, poslodavcima Ali na žalost ne mali je broj onih poslodavaca koji to ne razumiju i koji se ponašaju kao da se nalazimo u robovlasničkom sustavu. Čest je slučaj da radnici ne prijavljuju ozljede na radu zbog straha da ne izgube posao. Čest je slučaj da radnici rade prekovremeno u teškim uvjetima. Dakle, dolazi do premora i samim tim dolazi do veće incidencije bolesti profesionalnih i ozljeda na radu. A broj, osobno sam čula da recimo i među mojim čak kolegama liječnicima da je medicina rada, specijalizacija medicine rada komunistička izmišljotina. Brojka od jedan i pol milijun sati na bolovanju u prošloj godini zbog ozljeda na radu što je za društvo bilo trošak od 230 milijun kuna jasno govori da se niti jednom društvu ne isplati imati lošu zaštitu na radu socijalizam, komunizam ili ovo društveno uređenje koje mi danas u Hrvatskoj imamo koje ja iskreno ne znam kako bih nazvala. Smatram iznimno važnim da Vlada i poslodavci shvate da ulaganje u zaštitu na radu je u stvari investiranje a ne trošak i da korist od zaštite na radu imaju i radnik i poslodavac i država. To za sad definitivno nije tako, jer dokaz je recimo da za liječenje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti se prošle godine potrošilo 670 milijuna kuna, a u preventivu uložilo 64 milijuna. Očito je kod nas na djelu nekakav obrnuti Štamparov sistem “bolje liječiti, nego spriječiti“. E sad što se još konkretno može napraviti da bi se unaprijedila sigurnost zaštite na radu osim zakonskog okvira. Represivne mjere koje se kratko i jasno zovu udaranje po džepu poslodavaca i radnika koji se ne pridržavaju zakona i propisa. U našem narodu je vrlo popularan i vrlo učinkovit način stvaranja reda, no to ne smije biti jedini način, a na žalost to vrlo često u praksi i je jedini način pokušaja uvođenja reda. Preventiva je daleko bolji i daleko učinkovitiji način, ali na žalost poprilično zanemaren. Veliki broj nesreća na radu može se spriječiti dobrim informiranjem i radnika i poslodavaca, dobrom organizacijom rada, informiranjem o mogućnostima zaštite i Zaštita na radu je multidisciplinarna, zahtijeva poznavanje čitavog niza zakona i to vrlo velikog broja zakona i propisa što malim i srednjim poduzetnicima osobito predstavlja problem jer najčešće nemaju pravne službe koje to prate, pa su prepušteni sami sebi. Tako da se te nekakve nesreće događaju možda i ne zbog želje za uštedom poslodavca, nego naprosto iz čistog neznanja i neinformiranosti. Povećanje broja inspektora koje sam već spominjala je svakako potrebno kao i povećanje broja specijalista medicine rada. Ja ću vam recimo reći da zbog privatizacije medicine rada se u nekim županijama u Hrvatskoj kao što su zadarska, osječko-baranjska broj specijalista toliko je mali da naprosto oni u osječko-baranjskoj mislim da ih je šest ili sedam. Oni naprosto ne mogu zbrinuti sve radnike koji postoje, a bit će ih nadam se sve više i više radnika a sve manje nezaposlenih uz sve one poslove koje specijalisti medicine rade u svojoj ambulanti. preobiman posao za tako mali broj ljudi i u tom smislu se tu nešto mora mijenjati i u što većem broju kolege moje dopustite im da specijaliziraju medicinu rada. Na kraju osvrnula bih se još malo na izmjene i dopune zakona. Smatram pohvalnim uvođenje nagrada za promicanje sigurnosti zaštite na radu fizičkim i pravnim osobama. Također, mislim da je dobro što će radnici koji rade na mjestima koji ne spadaju u mjesta s posebnim uvjetima rada imati mogućnost jednom u tri godine obaviti sistematski pregled ukoliko sumnjaju da im radno mjesto štetno utječe na zdravlje. Ali je loše što ne znamo uopće koliko će ljudi koristiti tu mogućnost i u uvodnom obrazloženju nam kaže da to baš i nije izgleda tako nešto ni važno koliko će novaca za to trebati jer će postati aktualno tek kad uđemo u Pa onda ispada da zakone donosimo zbog Europske unije, a ne zbog nas. Ova novina bi trebala po mom mišljenju biti u svakom ugovoru o radu koji radnik sklapa prilikom zapošljavanja kako bi on znao da uopće ima pravo na to. Ja znam da u zakonu, što u zakonu piše da se podrazumijeva da je pravo radnika. Ali kao što sam već rekla čitava je šuma zakona koji reguliraju zaštitu na radu i bilo bi jako dobro da radnik u ugovoru već vidi da ima to pravo kako bi ga eventualno mogao i koristiti, a ne da se on nalazi u tamo nekakvom zakonu za koji niti njegov poslodavac nije čuo, a kamoli on sam. Uz sve ove opaske koje sam navela, ponavljam, svaki korak u unapređenju zaštite na radu je hvale vrijedan i u tom smislu klub SDP-a će podržati ove izmjene i dopune zakona. Hvala. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa predsjedniče. Pa zastupnica Biljana Borzan samo da ne bi ostalo to kao jedan nesporazum rekla da je Vlada svojim HITROREZ-om izbacila obavezu da poslodavac mora raditi procjenu opasnosti radnog mjesta. I sadašnjim Zakonom o zaštiti na radu je poslodavac bio dužan imati tu procjenu opasnosti radnog mjesta tim više što je čak i to morao naručiti od odgovarajućih kuća koje su za to specijalizirane da mu takvu procjenu naprave i izvrše. Znači, to nije točno, da jer i sadašnji zakon, postojeći, znači ne još ovaj novi koji je u prijedlogu isto tako poslodavac mora raditi tu procjenu opasnosti. Hvala. **Bebić, Luka obavještavam da bi pokušali ako skupimo kvorum oko 11 sati donijeti Odluku o proširenju dopune dnevnog reda i

za 2 zastupnika koja, dakle utvrđivanje obnašanja mandata i prestanak obnašanja mandata dvoje zastupnika. molim klubove da pokušaju da osiguraju zastupnike oko 11 sati kada bi napravili ovu dopunu i ove odluke. planiramo raditi do pola 7, dakle iznimno, a druge dane će vjerojatno biti duže. U ime kluba

ministarstva, predstavnice ministarstva, kolegice i kolege. Da ste me 1996. kad je donijet temeljni Zakon o zaštiti na radu pitali da li je to dobar zakon, rekao bih da je dobar zakon. Da ste me 2003. nakon jednih temeljitih, hajmo reći pregovora o Zakonu o zaštiti na radu pitali da li je to dobar zakon, tada bih isto rekao da je dobar zakon i reći ću to i danas da je ovo dobar zakon i da se ovdje radi u suštini o kozmetičkim izmjenama jer 95% sadržaja je ostalo isto. Jedno bez želje da glorificiram ovu djelatnost od posebnog, odnosno od javnog interesa, je jako žao da danas ovdje nije ministar gospodarstva. Svaka čast vama prisutnima ovdje, ali reći ću, vidjeti ćete do kraja mog izlaganja zašto mi nedostaje jako ministar gospodarstva. Ovo jest oblast od javnog interesa i mislim da joj cijelo vrijeme nove Hrvatske države nije poklonjena dovoljna pažnja. Neću govoriti puno o ovom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu iz razloga što sam ga proučio, prekontrolirao zato što mi je struka i mislim da slobodno svi možemo za ovaj zakon, odnosno Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu dignuti ruku mirne savjesti i čiste savjesti. Ovdje nikakvog spora nema. Ono oko čega bih malo diskutirao, odnosno što mi je na neki način još pod znakom upitnika je nešto što proizlazi iz ovog zakona jer se jednom institutu daju određene obaveze, a to je "mladi" Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu. ne radi po dovoljno preciziranim pravilima, a i ovaj zakon upućuje da će se ta pravila poslovanja tog zakona mijenjati do dana i danom ulaska u Europsku uniju. Ono što pouzdano znam o ovom Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu je da još uvijek nije postavio sustav procjena štetnosti i opasnosti, ne u smislu da će dati šablonu, nego u smislu postojanja sustava koji će definirati visine visine stopa po kojima će se plaćati doprinosi za osiguranje zaštite zdravlja na radu. Predlagali smo tada u raspravi kad je donošen Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, predlagali smo sustav bonus malus, to znači da onaj koji krši pravila zaštite na radu plaća više, onaj koji dovodi radnike u opasnost plaća više, onaj koji provodi mjere zaštite na radu, onaj koji vodi računa o zdravlju i zaštiti sigurnosti i zdravlju radnika na radu plaća manje. Taj sustav još nije razrađen. Drugo, moja opaska ili primjedba na ovaj zakon je i u članku 5. gdje kaže stavak 2. radi osiguranja zdravstvenog nadzora primjerenog rizicima za zdravlje i sigurnost na radu kojima su izloženi radnici, radniku se jednom u tri godine na njego zahtjev mora osigurati zdravstveni pregled u skladu sa posebnim propisima. Formulacija koju je vrlo teško razjasniti jer mi imamo, odnosno procjenom se moraju utvrditi, procjenom opasnosti se moraju Na poslovima sa posebnim uvjetima rada propisani su periodički zdravstveni pregledi, dakle prethodni i periodički zdravstveni pregledi, tu je situacija potpuno čista. Iz ove formulacije stavka 2. nedovoljno se razaznaje stvarna obaveza, odnosno što je to stvarna obaveza i koliko je utjecaj same štetnosti i opasnosti na mjestu rada presudan da bi nekome, netko se uputio ili netko zatražio zdravstveni pregled i koliko se može stanje na radnom mjestu dovesti u korelaciju sa zdravstvenim stanjem. Dakle, malo je to uopćeno i mislim da će tu trebati trebati kasnije u detalje razjašnjavati kad netko ima pravo zatražiti zdravstveni pregled koji se vezuje sa štetnostima i opasnostima koje su prisutne u bližem ili širem okruženju. Previše je ovo za sada rastezljivo. Raduje me svakako da u članku 2. postoji novi članak 4. koji glasi da ministar nadležan za poslove rada će pravilnikom urediti vrste priznanja i nagrada iz stavka 3. ovog članka te postupak i način uvjeta za njihovu dodjelu. Dakle, uvode se priznanja i nagrade pravnim i fizičkim osobama za ovu oblast, dakle za unapređenje zaštite na radu. Na to ću se kasnije vratiti jer ovo nije novost. Hrvatski sabor u vrijeme predsjedanja sadašnjeg potpredsjednika Sabora je donio neke zaključke s tim u vezi, ja ću ih na kraju pročitati, 2007. godine, 30. svibnja. Htio bih prije toga nešto reći. Da sam kao aktivni sudionik na sindikalnoj strani u pregovorima 2003. godine vezano uz izmjene i dopune tada Zakona o zaštiti na radu iznimno ponosan na tu sindikalnu pregovaračku ekipu koja je u nasrtaju poslodavaca očuvala i unaprijedila elemente bipartitnog socijalnog dijaloga iz zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Tada su nam se poslodavci prijetili u tim pregovorima, vidjet ćete vi kada budemo ulazili u Europsku uniju pola ćemo toga prebrisati i sate predviđene za rad sindikalnog povjerenika i uvijete za rad sindikalnog povjerenika za zaštitu na radu itd. iznimno sam ponosan da se danas od toga ništa ne briše, dakle sve ostaje. Dapače, čak se i dio toga još i unapređuje. Znači da smo imali kako bi to rekli, dobar nos, da smo bili na dobrom putu, da smo već tada se postavili u brazdu koja se sa svim ovim izmjenama i dopunama samo unaprjeđuje. I ova oblast, htio bih reći kolegici Borzan, sigurno će imati puno izmjena i dopuna. Jer ova oblast stalno napreduje i stalno će se tražiti novi modeli poboljšanja funkcioniranja sustava zaštite na radu. Ponosan sam ja i na naš klub Hrvatske stranke umirovljenika u prošlom sazivu koji je predložio povodom proglašenja Nacionalnog dana zaštite na radu. 30. svibnja je predložio 4 zaključka od kojeg su 4 zaključka prihvaćena u Hrvatskom saboru. Potpredsjednik će mi vjerojatno reći, što činiti onda kada se neki zaključci ne realiziraju u datim rokovima. Ali ja ću ih, koristim priliku i pročitati. Prvi zaključak je "Obvezuje je se Ministarstvo gospodarstvo, rada i poduzetništva da svake godine prigodom 28. travnja Nacionalnog dana zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, organizira stručni tripartitni skup na nacionalnoj razini na temu "Stanje sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj" i smjernice za njegovo unapređenje". Dakle, tema nije slučajno ovako koncipirana. Dakle, interecirana na stanje i obavezno svake godine donosimo nove smjernice za unapređenje sustava zaštite na radu. Dakle, ovo je prihvatio Hrvatski sabor. Drugi zaključak, "Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od 60 dana ustanovi institut godišnje nagrade za dosege i postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu, te unapređenja sustava zaštite na radu." Ovaj je zaključak usvojen sa odgodom roka od 60 dana na 6 mjeseci, dakle i ovaj zaključak je usvojen u Hrvatskom saboru. Treći zaključak, "Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od 60 dana izradi prijedlog nacionalne politike zaštite na radu za razdoblje 2007. do do 2011. i uputi Hrvatskom saboru na prihvaćanje." Bez roka, odnosno rok je 60 dana. Naravno ovo nije učinjeno. Četvrto, "Preporuča se da Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo Hrvatskog sabor u roku od 30 dana održi tematsku sjednicu na temu "Stanje sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj". Ni to nije učinjeno. Prema tome, želio sam podsjetiti da smo iznimno stručno, kompetentno i odgovorno diskutirali i predlagali određene zaključke koji su išli k razvoju sustava zaštite na radu i prethodnom u ovom Hrvatskom saboru. Ali podsjećam i mi smo zaraženi jednom nepodnošljivom razinom neodgovornosti. I mi u Hrvatskom saboru nedovoljno vodimo računa o realizaciji naših zaključaka i obaveza, a to za oblast zaštite na radu sigurno nije dobro. I ja molim da gospodin potpredsjednik i gospodin predsjednik nas više i češće obavješćuju o tome, kako se realiziraju zaključci Hrvatskog sabora, jer nitko ne može osporiti da ovi pročitani zaključci jesu dobronamjerni i usmjereni. Evo svjedoci smo da su usmjereni u pravom smjeru, da idu tamo gdje i cijela Hrvatska treba ići. Zahvaljujem na pažnji. Želim još postaviti jedno pitanje. Zapisao sam da ne bih to zaboravio. Da li mi uopće u Hrvatskoj znamo što je preventiva? Jer imam u posjedu dva nalaza inspektorice Međunarodne organizacije rada koja je upozorila da imamo pogrešan pristup. Da pristup kažnjavanja i izigravanja šerifa od strane inspektora rada nije dobar pristup u sustavu zaštite na radu. Da je to kontinuirano osposobljavanje, kontinuirano pripremanje, rad sa ljudima, komunikacija, a ne kažnjavanje. Prema tome, da li mi uopće u društvu preventivu ili prevenciju doživljavamo onako kako bi trebala biti? Zato bi ovi mogući predloženi skupovi trebali dati odgovor na ovo pitanje. Da li mi jesmo, da li znamo što radimo u tom dijelu prevencije i da li jesmo na dobrom putu? Još jednom zahvaljujem na pažnji umirovljenika, odnosno Klub Hrvatske socijalno liberalne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika sa velikim zadovoljstvom podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Cijenjena gospođo državna tajnice, uvaženi gospodo zastupnici. Ma jasno je da treba sve učiniti da povrede na radu u ovoj zemlji bude što je moguće manje. Jasno je da isto tako treba povećati sigurnost na radu. Jasno je da se ništa ne smije podrediti sigurnosti, odnosno zdravlju. I jasno je da sigurnosti o zdravlju radnika valja voditi računa i u ova teška, krizna, krajnje neizvjesna vremena, kada se na svemu jasno štedi, ali se ne bis smjelo štedjeti na sigurnosti i zaštiti radnika. Ne znam da li ćete se s druge strane složiti sa mnom, ali usuđujem se reći da danas svatko od nas, koji smo na sigurnoj državnoj plaći ili na plaći u jedinici lokalne samouprave ili u državnom poduzeću ili u državnom mediju, bilo da je riječ o elektronskom, ne znam pisanom, pisanom, nekako smo u privilegiranom položaju. Pustimo sad po strani one velike tajkune kojima je vlast omogućila privatizaciju, pustimo one kojima država čuva monopole ali ti mali obrtnici, male zanatlije, mali poslodavci usuđujem se reći da su u goroj poziciji od radnika koji rade kod njih. Zvuči paradoksalno ali je naprosto istina. Odgovaraju cijelom imovinom, rade po 16 sati, moraju podmirivati sve obveze ako ne u roku od osam dana dobijaju opomenu, nakon toga će biti blokirani, nelikvidnost prijeti, konkurencija je sve veća itd. I onda se stvarno treba progovoriti i o nekim novim obvezama koje će ovaj zakon ili zakoni koji će se na temelju ovog zakona donositi prouzročiti tim ljudima. Još jedanput ću reći, jasno je, ja sam apsolutno sto posto da se radniku osigura sto postotna U Hrvatskoj na radu ili od posljedica neke tragedije na radu godišnje umire između 50 i 60 ljudi. 2008. ta zla sudbina zadesila je njih 57. Svake godine na radu biva povrijeđeno na tisuće i tisuće zaposlenika. Gospođa Borzan je spomenula brojku od 25 tisuća. Od tih 25 tisuća njih koji doživljavaju teške tjelesne povrede 2007. bilo je tisuću 300, 2008. tisuću 493. Jasno je da te ljude nakon toga treba liječiti, neke nažalost i gubimo i to je jasno da košta i zdravstveni i mirovinski sustav. Jednom riječju, te povrede na radu koštaju proračun Republike Hrvatske. Koliko? Riječ je o stotinama milijuna kuna. Kaže se da je za specifičnu zdravstvenu zaštitu u ovome zakonu ili u obrazloženju u sklopu HZZO-a osigurano od 365 milijuna kuna 194,7 milijuna kuna ali s druge strane si možemo postaviti pitanje koliko koliko je stotina milijuna kuna koštalo liječenje povrijeđenih, njihova bolovanja, gubitak radne sposobnosti itd. O tome se jasno u ovom obrazloženju i zakonu ne govori ali možemo sigurno pretpostaviti da je riječ o stotinama

da naprosto tu materiju moramo regulirati nego tražimo naprosto ili bolje rečeno, nego treba nam netko sa strane reći kako se trebamo ponašati. Ja ću ovdje citirati nekoliko misli iz ovog obrazloženja gdje se između ostalog kaže da su precizirane obveze poslodavca citiram na području zaštite sigurnosti i zdravlja radnika te utvrđene osobe koje su zadužene za povredu svih aktivnosti zaštite na radu

između ostalog kaže da što se tiče sredstva potrebnih za provedbu Zakona o zaštiti na radu pa i ovog zakona njih nije potrebno osiguravati u državnom proračunu iz razloga što troškove provedbe mjera prema tom zakonu terete poslodavca i troškovi su poslodavca. nije učinjeno. To stoga što su do sada pravom ali i obvezom na periodične preventivne liječnike preglede bili obuhvaćeni samo oni radnici koji su radili na poslovima s posebnim uvjetima rada dok ovaj zakon pravo na periodični zdravstveni i pregled u razdoblju od svake tri godine omogućuje i drugim radnicima koji to zatraže itd. Gdje se najčešće dešavaju povrede na radu? Često jasno i sa smrtnim posljedicama. Pretpostavljam da je to u šumarstvu, pretpostavljam da je to jasno u brodogradnji, građevinarstvu, od ostalih industrija u Hrvatskoj je malo industrija ostalo, sve je uništeno, to je tragedija. Svi danas rade u trgovini u upravi i tako jasno više ne može. Ja osobno smatram da bi ovaj trošak preventivnih pregleda na sebe morao preuzeti Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Jasno je iz ovoga obrazloženja zakona da tome neće biti tako jer se na stranici četiri kaže da u tu svrhu zavod ostvaruje prihod od posebnog doprinosa ostvarenog temeljem posebnog doprinosa za ozljede na radu i profesionalnih bolesti koje su dužni uplaćivati poslodavci. Iz prikupljenih sredstava uplaćenih doprinosa osiguravaju se sredstva za provedbu specifične zdravstvene zaštite zaštite radnika, gotov citat. Mislim da je neumjesno u ovom trenutku taj teret sada prebacivati na radnike odnosno jednako tako na poslodavce koji se ionako lome pod teretom svih mogućih poreza, doprinosa, parafiskalnih nameta. Mislim da bi dio tih tereta doista pogotovo kad je riječ o tim parafiskalnim nametima trebalo početi brisati jer ovo stanje koje imamo u zemlji jasno više ne vodi ničemu. Trošak rada netko će reći jasno uz malu plaću opet je najveći u Hrvatskoj jer gdje je na primjer poslodavac u svijetu izložen teretu čak 2 stotine i 50 parafiskalnih nameta, od ne znam Hrvatskih voda pa tamo do turističke rente a ovo će biti još jedna nova zakonska obveza. S druge strane, što recimo ta država nudi tom poslodavcu. Usuđujem se reći gotovo ništa, čak nisu u stanju riješiti niti neke radne dozvole a kamoli nešto više, nečim više izaći u susret poslodavcu. Ispričat ću jedan možda jedinstveni primjer u Hrvatskoj gospodin Ivan Krapović u Buzet je došao pred 40 godina, ima 85 godina i još uvijek radi, ima 20 radnika. Samo u Saudijsku Arabiju izvozi 10 milijuna kuna razne tehničke robe. Želi prepustiti pogon unuku i ne bi bio problem to da mu unuk nije Slovenac, sin njegova sina Krapovića koji je jedan od najbogatijih i najmoćnijih poduzetnika u Slovenija ali on želi prepustiti pogon svom sinu koji je Slovenac. Traži čovjek radnu dozvolu, ne može doći do radne dozvole. Mislim, kamo to naprosto Mislim da država treba ljudima poslodavcima izlaziti u susret sa jednim minimalnim servisom. Međutim, šta ćemo, državna administracija se ne da, to je bit, iz dana u dan donosimo nove zakone, sve veći teret prebacujemo na poslodavca, tj. građanina. Pogledajmo samo sankcije iz ovog zakona od strane 27. nadalje. I ja se slažem jasno, da treba i sankcije propisati ali u svemu treba imati mjeru. Zašto to govorim? smo došli pred zid, tako više dalje ne ide. Dobro, ide rebalans proračuna, po meni bi trebao biti novi proračun donesen već sada a ne u 9., 10.-tom ili ne znam kojem mjesecu, onda ćemo o tome govoriti, ali svi samo tražimo iz proračuna, traže brodograditelji, traže seljaci, umirovljenici, plaće, zdravstvo, nitko ničim nije zadovoljan. Ali što želim reći? Gospodarstvo je naprosto došlo pred zid. Nema se više kome uzeti. Dajmo ljudima da rade, pa ako treba neka rade i nedjeljom, jasno neka se plati taj rad. Kakva je to poruka ministra zdravstva kaže pa na jesen ću razgovarati o toj materiji, pa treba razgovarati o tome odmah ne čekati da prođe sezona. Razgovarati ću sa ugostiteljima u 9 mjesecu, pa daj im sada neka rade i neka se može, ako treba neka se i puši, normalno ne tamo gdje se jede, nego tamo gdje se pije. To je naprosto bit. Traži se od poslodavca svakim danom nova obveza. Pa i iz ovoga zakona eto propisuju se nove obveze. Ali zato onda izađi u susret i tim ljudima, pruži im jednu adekvatnu, administrativnu uslugu i pusti ljude da rade, pa ako žele raditi nedjeljom u trgovini i poslije 14 sati ili sada blagdanom na dan 22. 6. ili 25. pa neka rade. S druge strane kolike su sankcije, evo npr. članak 18.-ti strana 7., svaki poslodavac je dužan odrediti jednog ili više radnika za obavljanje aktivnosti zaštite na radu vezanih uz zaštitu i prevenciju od opasnosti, štetnosti određivanjem ovlaštenika ovlaštenika ili zapošljavanjem stručnjaka zaštite na radu. E s druge strane sada na stranici 28. članak 108, e tu su sada propisane novčane sankcije pa se kaže da onaj koji nema naprosto takvu osobu platiti će novčanu kaznu od 10. do 40. tisuća kuna za taj prekršaj. Mislim, i da ne nabrajam dalje sve ove prekršaje koji su ovdje kao takvi navedeni. To je bit, naprosto u svemu treba imati mjeru. Ljudi koji pišu, koji predlažu te sankcije jednostavno ne znaju kako kako je teško ne samo zaraditi, nego još gore uštedjeti recimo 10 ili 40 tisuća kuna koliko je kazna ili sankcija po vis a vis ove osnove iz ovog zakona. Da bi netko zaradio 10 ili 40 tisuća kuna pa on mora imati promet 200, 300, možda 400, možda i više tisuća kuna. Ovaj zakon kao što vidimo nosi oznaku P.Z.E. znači europski je zakon. IDS kao i ostali klubovi podržati će taj zakon. Ali isto tako upozoravamo na sankcije i sve nove i nove standarde koji na sadašnjem stupnju razvoja hrvatsko gospodarstvo ovako ranjeno kakvo je ne može pratiti. Najlakše je staviti ključ u bravu, za, to može biti rješenje recimo za poslodavca ali to ne može biti rješenje za državu ili lokalnu samoupravu a to naprosto mnogi ne razumiju ali samo da kažem da će u ovoj zemlji prije biti gore nego bolje. nemojmo prijetiti trgovcima koji rade nedjeljom. Čitam danas, evo sjetio sam se u Slobodnoj Dalmaciji izjavu Severa, iz tih nezavisnih nezavisnih sindikata kaže: "Neće u Sloveniju zbog stava Slovenije o Hrvatskoj.". Da, stav slovenske vlade je licemjeran i za Hrvatsku isključiv, ali jedno je slovenska vlada a drugo su građani. Pogotovo ako imamo na umu da 700 tisuća Slovenaca boravi na hrvatskom Jadranu. Bez njih niti jedan turistički sustav ne bi izdržao i zato i ovakve izjave u ovo krizno vrijeme jednostavno su Sve u svemu što se tiče ovog zakona IDS će ga podržati. Mi ćemo glasati za ali predlažemo da tih novih obveza bude na Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Hvala. Dva ispravka. Prvi gospodin zastupnik Stjepan Milinković. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Kajin je u svom izlaganju nekoliko netočnih navoda naveo pa onda sam sebe demantirao kasnije. Ali je rekao da troškove ovih preventivnih pregleda, unutar tri godine, znači ono što je spomenuto u raspravi neće osiguravati Zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu. A točno je to da je u proračunu Zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu osigurano za specifičnu zdravstvenu zaštitu 194

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, upravo je kolega Milinković ispravio jedan pogrešan navod, a drugi je, ja ga držim vrlo važnim kada kaže, kada zapravo prebacuje odgovornost na ministra zdravstva i na uopće Vladu kada se govori o radu nedjeljom i kada se govori o pušenju. Kolega Kajin pogrešno ste ovdje izgovorili te svoje navode u smislu da bi trebalo otvoriti ne znam, i govorili o malignim oboljenjima gdje je bilo preko 100-tinu liječnika, najizvrsnijih liječnika u Hrvatskoj koji se bave tim problemom i nitko nije dao potporu u tom smislu u kojem ste vi kazali zakonu, dapače dao je potporu ministru da se ne dopusti i da se spriječi pušenje jer je zdravlje veća vrijednost od svakog, od svakog, ne znam ni ja, udvoravanje, dodvoravanja ugostiteljima ili bilo kome drugome. S druge strane rade nedjeljom, pa svi u svijetu u vrijeme recesije, u vrijeme koje je sada i problema svih koji jesu skraćuju radni tjedan da bi sačuvali radno mjesto a mi govorimo i vi govorite zapravo ovdje otvorimo ne znam ni ja radna mjesta i nedjeljom. Pa borimo se da sačuvamo i ponedjeljkom do petka a vi biste još i nedjeljom radili. Hvala lijepa. Pojedinačna rasprava, gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Pitanje rada, pitanje radništva i svega onoga što je usko vezano uz to u Hrvatskoj se danas dramatično zaoštrava. Naime, pitanje radnog vremena, uvjeta rada, pravične plaće, zaštite na radu svakako su ključna društvena pitanja koja zahtijevaju onda prije svega jednu novu pravednost, novu valorizaciju ali onda tako i adekvatnu zaštitu. Svakako pozdravljam ovaj zakon, ali hoće li taj zakon biti kao i slovo Ustava samo katalog dobrih želja? Naime, stvarna sigurnost hrvatskog radnika daleko je, daleko od proklamirane i zakonom zajamčene, a još dalje od one poželjne razine. Hoće li takva sudbina biti i ovog zakona i ovog prijedloga koji je svakako dobar. Naime, što imamo mi na djelu i moramo vidjeti što u tom smislu učiniti, kako te mehanizme pokrenuti. Naime, na djelu je posvemašnje kršenje zajamčenih prava bez ikakvih sankcija za prekršitelje i bez stvarne pravne zaštite oštećenih radnika. Jednostavno ne mogu, a i mi kao što ste čuli, u ime kluba SDP-a ne pristajemo jednostavno na tu licemjernu nemoć pred tom činjenicom i tom svemoći i tom logikom krupnog kapitala. Česti i nezakoniti otkazi, uskraćivanje plaća, plaćanja poreza i doprinosa, neplaćanje prekovremenog rada, rada blagdanom, rad u uvjetima u kojima stradava zdravlje radnika bez sankcija, neravnopravnost i šikaniranje na rodnoj, dobnoj, nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi ne doživljava adekvatnu zaštitu. Zašto je tomu tako? Naime, onda se stječe dojam da jedna od većih nevolja koja čovjeka danas može zateći jeste biti radnik u Hrvatskoj. Nesigurnost rada u Hrvatskoj zaista je poprimila dramatičnu i zabrinjavajuću razinu. Brojni su radnici koji rade na potplaćenim poslovima, na opasnim poslovima, bez potrebne zaštite na radu, prisiljeni su prihvatiti bilo kakav posao a osjećaju se preslabi da bi tražili zaštitu za koju znaju da postoji u zakonu, da postoji proklamirana i u Ustavu. Ponovo je sve veći broj radnika koji radi a ne dobiva nikakvu plaću, jer poslodavci koriste ovu situaciju pa ne isplaćuju plaću iako je mogu platiti, iako tvrtka nije zapala u takve poteškoće. Zašto je tomu tako? Očito da imamo državu, da imamo vlast koja ima mehanizme koji su preslabi da bi radnika zaštitili, a premoćni su kad treba trenirati strogoću na tom istom čovjeku. Mi se jednostavno, evo možda je i ovo prigoda i ovaj prijedlog zakona da moramo stvoriti jedan novi nacionalni konsenzus, dogovor o vrijednosnom sustavu i reći ne gramzljivom hiperliberalizmu. To je nešto nedopustivo. Prije ili kasnije sve vodi u propast jer takav hiperliberalizam želi ukloniti sva pravila. On propovijeda da je u ime slobode i slobodnog tržišta sve dozvoljeno činiti, naravno ako imate kapital. Tko posjeduje gotovo i ima krupni kapital može raditi što hoće, a oni koji nemaju ni kapitala nemaju ni moći. Zato je danas uzaludno govoriti o političkim pravima, pa i ona su u krajnjoj liniji ugrožena ako ne govorimo o zaštiti prije svega radnih prava, socijalnih prava, kulturnih prava, prosvjetnih prava. To su prava koja su temeljna i ako njih nema zaludu onda politička prava. Davno je još Bernard Brecht izgovorio i napisao: "Glasački listić ne može nahraniti radnika." U tom jednom dakle vječnom sukobu rada i kapitala vlast ne može ostati preslaba, regulatorno neutralna. Ona čitavom nizom postojećih zakona stavila se na stranu kapitala dopuštajući i tolerirajući njegovo bezakonje, a na štetu radnika. Ako se samo prisjetimo zakona, Ovršnog zakona, fiducija, svi ljudi, mali poslodavci moraju ići ovršni postupak. Evo recimo, najkrupniji kapital, bankarski kapital, on se koristi fiducijom, elegantno. Za njega ne postoji niti takav institut ovršnog postupka. Dalje imamo izmjenu zakona po kojem netko tko je ostao dužan i radniku i državi preko noći može formirati novu tvrtku. Kakva je to poruka onda radnicima? Radnicima je zabranjeno da svoje prosvjede artikuliraju na Markovom trgu. Evo Ustavni sud još nije riješio taj zahtjev za ocjenu ustavnosti tog zakona. Iako je sada ojačan nedavnim kadrovskim rješenjima, još nije našao, evo već peta, šesta godina ide, da riješi taj predmet. Prema tome, to su loše poruke i zaludu ovakvi pa i dobri i kvalitetni prijedlozi koliko će oni ostati mrtvo slovo na papiru. Naime, moramo prestati s onom logikom da se privatizirati mora sve što se uopće privatizirati dade, logikom da se smanji javna potrošnja, da se smanji javno zdravstvo, da se smanje troškovi socijale, da se radnika tretira kao potrošnu stvar. Ali mi jednostavno nemamo sustav pravilnog vrednovanja i pozicioniranja rada u odnosu na kapital. Vlada je evo nedavno dala svoje mišljenje odbijajući SDP-ov prijedlog da se neisplata plaća radniku tretira kao kazneno djelo. Čak imate obrazloženje da bi to narušilo pravnu sigurnost čestim promjenama zakona. To treba preko noći promijeniti. Prije svega to je jedna od važnih antirecesijskih mjera. Ja vjerujem da će do toga sigurno, do promjene tog mišljenja i Vlade doći, pogotovo zbog urgentnih promjena KZ-a koje su i potrebne. Naime, posve je pogrešno shvaćanje čovjeka kao potrošača, tržišta koje može regulirati sve i zato imamo toliko nezaposlenih koji su spremni raditi za tako malu plaću i za toliko malo prava. Naime, zgrnuti novac, osigurati najveću količinu kapitala u što kraćem roku, to je san svakog neoliberalnog kapitalista. A radnici s druge strane, pateći zbog svoje sramote, zbog svog teškog položaja, poniženi, omalovažavani, često još kriju sram i to onoliko će ga kriti dugo koliko upravo drže to svoje stanje zabetoniranim, zacementiranim, gotovo da ga je nemoguće promijeniti. Prema tome, što je nama činiti? Povećati poreze bogatašima? Oporezovati tu kapitalnu dobit? Kakav užas za njih. Ali to treba učiniti. Naime, svi oni koji prihvate zaštitu onih najslabijih, a radnik je upravo u takvoj jednoj poziciji znači da je prihvatio na sebe jedan znatniji osobni rizik, a to nije dobro. Dakle, moraju biti čak herojski čini, a nije dobro društvo, nije sretno društvo koje treba heroje u mirnom dobu. Dakle, imamo na djelu potpunu drskost s jedne strane, tog bezobzirnog kapitala, a s druge strane potpunu kukavnost i to treba promijeniti. Naime, davne 1933. američki sudac Vrhovnog suda u jednoj presudi upravo u zaštiti radnika i povrede, dakle narušenog njegovog zdravlja stao je na stajalište upravo da tvrtka, da korporacija može biti ako se otme kontroli gotovo kao Frankensteinovo čudovište. Na nama je na regulatornim modelima, mehanizmima države da takvo jedno čudovište drže na kontroli, na uzici, da se ne bi sve ove povrede kojih smo svakog dana svjedoci, a najviše u svijetu rada događale da se tome koliko toliko stane na kraj. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. U 10,47 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Gospođa zastupnica Božica Šolić, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Zakon o zaštiti na radu donesen je 1996. godine, no od tada doživio je nekoliko dopuna i izmjena. Ove novine koje nam donosi ovaj zakon odnose se i potpuno usklađuju sa pravnom stečevinom Europske unije, te ispunjavaju obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U cilju potpunog usklađivanja Zakona o zaštiti na radu sa Direktivom Vijeća, te dodatnim zahtjevima predstavnika Europske komisije potrebno je dodatno pojasniti neke ranije ugovorene pravne institute, kao što su postupci vezani uz objašnjavanja, savjetovanje i suodlučivanje radnika. U ovim izmjenama i dopunama precizne su obveze poslodavaca i to na području zaštite sigurnosti i zdravlja radnika, te su određene osobe koje su zadužene za provedbu svih aktivnosti zaštite na radu, te uvjete koje moraju ispunjavati osobe zadužene za zaštitu na radu. U zakonu je naglašena i prevencija zaštite zdravlja na radu svih radnika ne samo onih koji rade na poslovima sa posebnim uvjetima rada, te u određenim vremenskim razdobljima imaju pravno zatražiti zdravstveni pregled radi ocjene možebitnog utjecaja uvjeta rada na njihovo zdravlje. Radnicima koji nisu obuhvaćeni obvezom redovnih zdravstvenih pregleda po posebnom propisu imaju pravo da u razdoblju od svake tri godine mogu zatražiti preventivni zdravstveni pregled. Zakonom je dodatno uređeni način na koji su poslodavci dužni organizirati i provoditi zaštitu na radu. Poslodavci su dužni da kontinuirano procjenjuju opasnosti i štetnosti uvjeta rada na zdravlje i sigurnost radnika. Kako su precizirane dužnosti poslodavaca tako i radnika koje imaju na području izvanrednih okolnosti kao što je na primjer gašenje požara ili spašavanje ili pružanje pomoći u posebnim uvjetima. Određeno je područje odgovornosti poslodavaca za možebitnu nastalu štetu radniku koja je u cijelosti usklađena s načelima obveznog prava. I neću duljiti s obzirom da su moji prethodnici puno govorili i o zaštiti radnika na radu, ali su dodatno i govorili o nekim drugim temama koje nisu apsolutno bile vezane ovim zakonom. Ja ću na kraju reći da zakonom i novinama koje su ugrađene u ovaj zakon osigurava se učinkovitiji sustav zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, te se proširuju prava radnika. A sredstva su određena za provedbu ovog zakona u Zavodu za zdravstveno osiguranje. Hvala lijepa. Replika, gospodin zastupnik Marin Jurjević. To sam propustio previdom na izlaganje gospođe zastupnice Ingrid. **Jurjević, Marin (SDP)** Dobro, ovo je bila replika kolegici Ingrid. Došlo je do male zabune, ali sad je ona pobjegla pa ne znam. U stvari radilo se, ali možda se pojavi. Mi govorimo o zaštiti o radu i to jest bitna tema. Ali otvorili smo pitanje područja rada. Čini mi se da zaista moramo u ovom Parlamentu kazati da prije svega trebamo zaštititi ljude u Hrvatskoj od nezaposlenosti, tj. zaštititi građane od nemogućnosti rada. Bogatstvo svakog društva može se ostvariti jedino u proizvodnji u području rada i radi toga je interes društva da otvori mogućnost svakome da radi. zaštite prava na radu mislim da neki kolege su spominjali azbestozu. To je zaista problem u kraju gdje ja živim i mislim da treba zaštititi ne samo one koji su izloženi djelovanju, potencijalnom djelovanju i oboljenju, zaštititi na najbolji mogući način, nego i obeštetiti na adekvatan način sve one koji su žrtve azbestoze koja je proizišla iz nedovoljne zaštite u procesu rada. Znam da se na tome radi, ali mislim nedovoljno. Evo, meni je nedavno jedan od mojih najboljih prijatelja umro od posljedica azbestoze koju je zaradio u Splitskom škveru radeći na materijalima izolacije koji su se tada stavljali u specijalnoj proizvodnji kod brodova. Isto tako mislim da treba zaštititi ljude koji rade godinama, pa i 10 godina na ugovore po 3 mjeseca koji im se stalno obnavljaju ili 6 mjeseci. Sve je to u stvari ugrožavanje ljudi u procesu rada. Gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Ja sam se javio samo iz jednog razloga što smatram da se nedovoljno ističe problem sigurnosti radnog mjesta i posljedice za zdravlje mnogih radnika koji gube zdravlje na pojedinim radnim mjestima. Iz dosadašnjih rasprava mogu reći, najmanje se govorilo o tome. Govorilo se o zapošljavanju, o radu nedjeljom, o isplatama plaća, o Kaznenom zakonu, o radnim dozvolama, o turizmu, o hrvatsko-slovenskim odnosima, o svemu se govorilo, ali najmanje se govorilo upravo o onom problemu koji bi za nas po meni trebao biti, ne samo za nas ovdje u Saboru, nego u društvu jedan od vrlo značajnih problema mislim da bi takva tema zahtijevala raspravu, ne možda sat-dva, nego možda par dana. Jer podaci koje nam statistika pokazuje nisu povoljni u Hrvatskoj. Oni su nažalost za nas poražavajući. Ja sam u ime kluba iznosio te podatke, ja ću ih još jednom pokušati samo djelomice ponoviti da da ih pojačam jer ako ljudi na godišnjoj razini, 25 tisuća ljudi stradava na radnom mjestu i dalje, onda to očito je jedan podatak dosta alarmantan. Ako nam raste iz godine u godinu broj sve više teže ozlijeđenih radnika, ako nam raste broj profesionalno oboljelih, ako danas od ukupnog bolovanja, 30% bolovanja je uzrokovano na radnom mjestu, a to nije mali broj. To vam je negdje oko 57 tisuća radnika dnevno na bolovanju upravo zbog toga što su posljedica tog bolovanja neadekvatna radna mjesta ili ozljede na radnom mjestu. Zato mislim da je nedovoljno konstatirati i od inspekcije zaštite na radu da nažalost 60% radnika se ozljedi na radnom mjestu zbog toga što nisu koristili zaštitna sredstva. Pa ja pitam gdje su onda ti poslodavci? Gdje su ti šefovi, poslovođe, ne znam tko kako se zove, pa i povjerenici zaštite na radu koji jednostavno ne vide da ti ljudi rade, kako rade bez zaštitnih sredstava. Da li su na kraju ta zaštitna sredstva adekvatna, adekvatne kvalitete ili nisu? Zatim ako inspekcija zaštite na radu zna, a to je statistika pokazala da se najviše radnika ozljedi u prerađivačkoj djelatnosti, u graditeljstvu, pa čak i poljoprivredi, što bi sigurno naši kolege iz Seljačke stranke mogli nešto više o tome reći, pa i u šumarstvu, onda je to dovoljan signal inspekciji zaštite na radu da upravo se koncentrira, ide upravo prema tim djelatnostima, pojača nadzor i vidi što tu ne valja. Gdje su tu problemi? I ono što se ne bih složio sa kolegom Kajinom koji kaže da su previsoke kazne propisane ovim prijedlogom zakona. Ma nije točno. Ma drakonski treba kazniti svakog poslodavca koji nije u stanju osigurati sigurnost radnog mjesta koji štedi na zaštitnim sredstvima itd. ni jedna kazna nije tu previsoka u odnosu na zdravlje tog čovjeka, a da ne kažem, ne daj Bože i tu smrtnost. Statistika jasno pokazuje od čega radnici najčešće boluju. To su stresogene bolesti od čega boluje 83% zaposlenika danas. I to nije neopasno jer stres na poslu stvara pretpostavke za moždani udar i skraćuje život. razumije./ … položaja, to je znači od neadekvatnog položaja na radnom mjestu boluje 45% radnika danas. Tu trpe leđa, oči, to je rad sa računalima, fizički poslovi, poslovi profesionalnih vozača itd. Mi smo negdje u 21. stoljeću, a i postoji već takva tehnologija da može zaštititi itekako te radnike, ad je samo pitanje zašto poslodavci ne koriste to? Od bolesti sluha stradava 7% radnika danas. To je najčešći uzrok buka i normalno, nekorištenje zaštitnih sredstava. E sad, zašto ne koriste se zaštitna sredstva i tko to ne vidi? Zabranom pušenja na radnom mjestu pozitivno se djelovalo na onih 550 tisuća radnika pušača koji bar ne puše dok rade. Od tih 550 tisuća radnika pušača, 34% su muškarci, 27% žene. Samo usput jedan podatak vezan uz posljedice od pušenja, da zbog zdravstvenih smetnji uzrokovanih pušenjem, radnici na bolovanju provedu prosječno 34 dana u godini ili negdje na godišnjoj razini 19 milijuna radnih dana. To je strašna brojka koja bi i mnogo bogatije države od Hrvatske itekako pogodile. Kada već govorimo o zaštiti na radu i sigurnosti radnog mjesta, smatram da bi trebalo barem 2 puta godišnje obaviti testiranje zaposlenika na pojedine ovisnosti, bilo alkohol, bilo drogu, bilo neke druge opijate. O tome se uopće ne govori puno, a to je jedan veliki problem danas. Smatram da bi trebalo utvrditi listu profesija koje bi bile u tretmanu obveznog testiranja, a tu posebno mislim na profesije koje su odgovorne za sigurnost građana. I na kraju, pozdravljam ovu intenciju zakonodavca koji ovim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu traži veću odgovornost poslodavca prema zaštiti zdravlja radnika, većoj sigurnosti njihovog radnog mjesta, posebno što se tiče zdravstvenih preventivnih pregleda radnika, makar jednom u 3 godine. Ali opet ponavljam, tu apeliram posebno na svijest onih poslodavaca kojima je stalo do radnika i do njihovog zdravlja da u tim kolektivnim pregovaranjima sa sindikatima sa sindikatima po kušaju bar još jedan tretman ili još jedan termin utvrditi da radnici budu pregledavani, odnosno da idu na te sistematske preglede koje nažalost više ne postoje. Zato mislim da je zdravlje od neprocjenjive vrijednosti i ni jedan trošak, mislim da je to već netko rekao, svako investiranje u preventivu i zdravlje radnika sigurno se višestruko isplati kroz zdraviju i efikasniju radnu sredinu, a zdravlje je od neprocjenjive vrijednosti. Hvala. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Govorite o zabrani pušenja na radnom mjestu, to je valjda nekakav stari propis 10 godina. Sad imamo zabranu pušenja u javnim prostorima, koji uključuje i ugostiteljske objekte po novome, je Upravo smo svjedoci pobune ugostitelja koji skupljaju peticiju građana jer oni ostaju bez posla, jer im radnici ostaju bez posla zbog toga propisa. Zabrana pušenja u javnom prostoru je svakako dobra odredba ukoliko se njome štiti zdravlje nepušača od strane pušača. Kad se pak radi o ugostiteljskim objektima, onda smo suočeni sa tim zahtjevom da se pristupi ipak malo racionalnije ovom problemu. Ugostitelji traže da kod objekata do 50 kvadrata mogu sami odabrati da li će ih voditi za pušače ili nepušače. A kod većih da se taj prostor podijeli. Tako da nepušači uistinu budu zaštićeni od agresivnog pušačkog dima. Govorite o dobrim stranama toga zakona, o zaštiti radnika na radu bio duhanskog dima. Međutim, ako se nastavi sa provedbom ovog propisa kao što se započelo, onda će radnici u ugostiteljskim objektima u tolikom broju izgubiti posao, da više nećete imati koga štiti. Ni čije zdravlje radnika više nećete imati, nećete imati čije zdravlje štiti, jer oni više neće biti radnici, oni će svoj posao izgubiti. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Boris Kunst. da samo pušači spašavaju sektor ugostiteljstva u Hrvatskoj, odnosno ovih malih ugostitelja, onda bi to bio stvarno problem. Ja vam moram reći da znate ovo što ste rekli, da bi ugostitelji trebali odrediti prostor jedan za pušače, jedan za nepušače, pa to je vam je isto tako kao da u bazenu odredite prostor za mokrenje. I na taj način ste spriječili da drugi ljudi u tom bazenu neće biti izloženi tome. Ali tako da jednostavno ta teza ne stoji. Mislim a i evo ga nedavno sam bio čak i u Kanadi, moram vam to reći. Oni isto imaju zabranu pušenja na svim radnim mjestima u ugostiteljskim objektima itd. Pitali smo ih, upravo smo ih to pitali, dobro kako to podnose vaši poduzetnici? Veli isto u početku su bili malo nemirni, nervozni. Kasnije se privikli i ništa oni više tu ne gube. Jer mislim da teza to da ugostiteljstvo danas drže samo pušači ne stoje, pa mislim da je ipak zaštita zdravlja važnija od ne znam kojeg prometa, bilo kojeg kafića koji nije u stanju osigurati na neki način sigurnu zaštitu nepušača od pušača. Hvala lijepo. Hvala. Gospođe i gospodo zastupnici sada bi sukladno najavi prekinuli raspravu za čas, za tren oko ove točke dnevnog reda izvršili dopunu dnevnog reda.